Kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Imamo tri replike. Prvi se javio Dragutin Lesar. Izvolite kolega. **Lesar, Dragutin (Hrvatski laburisti Gospodine Bajiću, meni je drago da ste se očitovali na moje primjedbe u vezi članka 114. Kaznenog zakona i slažem se s vama da je kod dijela njih možda trebalo ići na kazneni postupak bez obzira na praksu sudova. Ali ono što želim posebice upozoriti, a iz vašeg izvještaja, ali i izvještaja drugih tijela, izostanak isplata plaće i izdavanje potvrde za neisplaćenu plaću ili dio plaće nije sankcioniran niti kao prekršaj, a u članku 85. Zakona o radu je to izrijekom navedeno, obaveza poslodavca, a u prekršajnim odredbama zapriječena kazna 61 do 100 000 kuna. I drugo, moram se složiti s vama da je i novi zakon, odnosno članak 132. Kaznenog zakona nije do kraja čist i želim vas izvijestiti da ćemo sutra Hvala i vama. Zahvaljujem. Sljedeća replika, Ivan Šantek. Izvolite kolega. optuženo. Moje su informacije bile da ih je bilo šest, ali nije važno. Suština cijele priče je da oni nisu nama dostupni nego se nalaze u bijegu. I strašan je ovaj podatak upravo što je u ovom izvješću na stranici 27 da je optužen u odsutnosti 2999 osoba, sveukupno 3432. Međutim čak i kad budu izručeni, a sjećate se slučaja Duška Maslovare, onda nemamo dovoljno dokaza pa ih moramo pustiti. To se upravo dogodilo sa Maslovarom. I još jedan slučaj za koga sam i osobno kao zastupnik postavio zastupničko pitanje, a to je ponovljeno suđenje Borislavu Mikeliću, čovjeku koji je u vrijeme ovih događaja koje ja spominjem i o kojima sam danas govorio bio vrlo važan politički čimbenik u Petrinji. Dakle, na ponovljenom suđenju Bori Mikeliću državno odvjetništvo je odustalo premda je on bio negdje '90.-tih godina, '93. čini mi se osuđen za ratni zločin nad cijelim stanovništvom na kaznu od 20 godina. U ponovljenom suđenju suđenju nije bilo dovoljno dokaza te je oslobođen svake sumnje za ratni zločin i može slobodno doći u Hrvatsku. To je ono što mislim da je tragično i još jednom apeliram na sve kolege, prihvatimo ovaj zaključak jer dužni smo prema ovoj djeci koja su bila faktički strijeljana. strijeljana. Sve ovo drugo mogu razumjeti, ali nikako ne mogu otrpjeti da nema kažnjenih zločinaca nad djecom. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I zadnja replika Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepa. Gospodine državni odvjetniče glavni, opet smo dobili odgovor o curenju informacija u jednoj rečenici, dakle nijedna informacija nije ispred istražnog postupka i ja tvrdim da one ne cure iz državnog odvjetništva. Recimo da to vjerujemo ovako, ali je činjenica da se informacije koje su zaštićene, koje su po zakonu tajne pronose i prenose i da se zapravo ništa ne događa, a da svi znamo da one štete probicima istrage, stoga ste dužni nešto poduzimati. Ja ponovo ukazujem na članak 351. Kaznenoga zakona koji ima opis bića kaznenoga djela ako se prenosi ili drugome priopćava nešto za što se zna da je tajni podatak. Prema tome, vrlo je lako vidjet tko objavljuje i prenosi bez obzira što po Zakonu o medijima nitko nije, novinari nisu dužni otkrivat izvor za svoje podatke i nisu tako je, ali i za njih vrijedi i za uredništvo da ono za što se zna da je tajni podatak se ne smije dalje prenositi i priopćavati drugima jer to čini kazneno djelo. Prema tome, još uvijek ne znamo zašto se nikad ne procesuiraju takvi slučajevi, kao i ne čini usluga u onim slučajevima istraga, negdje ima možda 10 okrivljenika pa je možda teško utvrdit otkuda, ali u nekima gdje ima po 1 ili 2 pa imate samo jednog ili dva odvjetnika i sebe pa i sebe pa onda i ne bi bilo toliko teško to utvrđivat. Ali ponavljam, to prije svega radi zaštite ozbiljnosti države, zaštite kvalitetnog provođenja istrage, a interes javnosti može biti i to je ono što objavljuje USKOK i Državno odvjetništvo na svojim stranicama, ali svakako interes javnosti nije nego najobičniji trač, fonogrami koji se ispisuju po medijima. Hvala. Ovime zaključujemo raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko,